Gordan (HDZ)** Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2018. godinu. Podnositelj izvješća Hrvatske energetska regulatorna agencija temeljem članka 33. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani predsjednik Upravnog vijeća HERA-e Tomislav Jureković. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Drago mi je da i ove godine imam priliku pokušati vam ukratko predstaviti Godišnje izvješće o radu HERA-e i ostvarenju njezinoga proračuna. S obzirom da ste pred nekoliko mjeseci imali priliku slušati izvješće za 2017. godinu, ovo je ugodno biti u jednom kraćem intervalu ponovno pred vama. Ovaj puta ćemo imati priliku komentirati godinu koja nije toliko daleko iza nas, a kako svako od ovih izvješća ne može biti limitirano uvijek 1. siječnjem onda će se dobar dio komentara odnositi i na tekuću 2019., pogotovo oni elementi koji su doneseni prošle, a primjenjuju se u ovoj godini. Želja mi je da pokušam biti kratak s obzirom da preko 160 stranica koje imate pred sobom sadržavaju pred sobom sadržavaju puno statističkih podataka, masu informacija koje su same po sebi relativno zamorne, neki puta i prehermetične, ali po prirodi takvog izvješća s obzirom da ono plus dokument o energetskom stanju u Hrvatskoj koju izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike predstavljaju dva temeljna statistička pregleda onda je teško žrtvovati nešto od te opsežnosti ali kažem, time nužno dokumenti gube na čitkosti. Ja ću pokušati kratko vas podsjetiti na status i ulogu HERA-e i poziciju regulacije energetske djelatnosti kao takvu, pokušat ću dati jedan kraći pregled stanja u energetici Hrvatske u 2018. g. pogotovo u onoj komponenti u kojoj djeluje regulator dakle na reguliranim djelatnostima i onima na što regulacija ima reperkusije. Pokušat ću se osvrnuti na poziciju kupaca, na buduće izazove i na taj način nekako zaokružiti 2018. i predložiti da postavljate pitanja. Ukratko, HERA je samo da podsjetim, podatke koje znamo, samostalno i neovisno tijelo sa javnim ovlastima u RH, ona je pandan i ima svoje partnere u 27 drugih nacionalnih regulatornih agencija u državama članica EU-a. Temeljna Temeljna središnja zadaća joj je provedba regulacija energetskih djelatnosti i to naravno temeljem primarnog zakonskog okvira u RH ali i naslanjanjem na širi okvir EU-a odnosno na sve one obaveze koje iz dana u dan se fuzioniraju sa nacionalnim zakonodavstvom. Temeljni dokument prema kome to činimo Zakon je o regulaciji energetske djelatnosti koji je nakon donošenja 2000., imao 2004. točku koja je i osnovala današnju HERA-u a nakon toga je nekoliko puta rekonstruiran, aktualna verzija iz 2012. sa izmjenom iz 2018. i ona je u principu uskladila poziciju regulatora u potpunosti sa statusom regulatora u zemljama EU-a. Regulacija sama po sebi neki puta je pojam kojega se s vremenom zaboravi, koja mu je suština pa utoliko je da podsjetim kako je regulacija koja ovdje govorimo, regulacija one komponente energetike koja se smatram prirodnim monopolom, dakle da tako kažem, regulacija žica u električnoj energiji i cijevi u plinu, to je ona centralna zadaća regulacije. Uz tu zadaću, zadaću, HERA se bavi i manje promocijom ali sve više implementacijom tržišne komponente pogotovo na tragu promocije unutrašnjeg tržišta, jedinstvenog unutrašnjeg tržišta EU-a, tržišta električne energije plina. Uz to, treća bitna okosnica je zaštita kupaca naravno u onom djelu u kojem se to odnosi na kompetencije HERA-e, dakle na reguliranu komponentu energije. I naravno, niz zadaća prema posebnim propisima koje kako energetika kao vrlo živa i dinamična disciplina se razvija, tako i tih zadaća počinje biti sve više a izgleda da budućnost nosi još dodatan angažman na tom polju. Ovo godišnje izvješće manifestacija je bitne pretpostavke rada regulatora koji je podsjećam, neovisno i samostalno tijelo. Dakle, ono je odvojeno od izvršne vlasti i djeluje na ekvidistanci između interesa kupaca, kupaca, interesa industrije odnosno branše energetskih kompanija i izvršne vlasti. Da bi tu ekvidistancu moglo održati, ona mora imati garantiranu neovisnost međutim s druge strane ta se neovisnost mora manifestirati i javnom odgovornošću a upravo podnošenje godišnjeg izvješća je točka u kojoj se ta neovisnost najdirektnije manifestira. Da sada kratko probam dati generalnu ocjenu 2018. godine. Općenito gledano, ono što je regulatoru a meni se čini i općoj javnosti najvažnije, energetski sustavi RH u 2018. funkcionirali su stabilno, dakle nismo imali poremećaja niti u opskrbi biti u normalnom funkcioniranju sustava. Na samom tržištu nije bilo nepredvidivih potresa niti velikih promjena koje su se odrazile na cijenama, istina, druga polovica 2018. donijela je na tržištima Europe porast kako i električnoj energiji tako i u plinu, taj se porat relativno brzo u drugoj polovici 2018. manifestirao u kategorijama industrije a s obzirom da se regulacija u kućanstvima formira ex ante, dakle cijene se donose unaprijed, taj skok cijena osjetio se na 2019. godini. generalno gledano, industrijske cijene su tokom prošle 2018. g. pogotovo u drugoj polovici u komponenti energija rasle, u komponenti reguliranih djelatnosti, znači distribucija transporta, svega ono što servisira energiju, bile su u principu stabilne ili imale krajem godine određeni pad. Dakle, godina u kojoj je hrvatska energetika funkcionirala bez potresa, u kojoj je uredno servisirana opskrba energijom a tržište je manifestiralo određene promjene u cijenama konačne energije. Nezahvalno je u jednoj godini u kojoj je čitav niz organizacija i pojedinaca djelovao da bi se ta stabilnost sustava održala i ostvarila, izdvajati pojedinačne događaje no možda će nam 2018. ostati u sjećanju ili možda nama regulatorima ostati u sjećanju, po nekoliko događa koje bi možda vrijedilo podsjetiti. Prvo, kompletnu plisku zakonsku regulativu smo u 2018. u RH izmijenili počevši od Zakona o tržištu plina i svih podzakonskih akata pa tako i svih regulatornih metodologija. Cilj je bio konačno i potpuno usklađenje sa okvirom EU-a, niz elemenata je proizašao i iz implementacije tzv. network kodova, dakle provedbenih akata EU-a koji su redovito uredbama postali dio nacionalnog zakonodavstva. To je također dio koji se implementira neposredno ili posredno kroz podzakonske akte. To je možda jedan u donošenju regulative važan događaj 2018. godine na strani električne energije uz niz promjena jer električna energija je objektivno najdinamičniji dio moderne energetike pogotovo zbog obnovljivih izvora. Ono što je važno možda spomenuti se je povezivanje tržišta za dan unaprijed električne energije između Hrvatske i grupe zemalja koje učestvuju u tzv. regional market couplingu, to je ostvareno preko hrvatsko-slovenske granice što u praksi znači da hrvatska burza električne energije CROPEX djeluje u sinkronom modu sa slovenskom burzom čime je prošireno područje trgovanja i likvidnost već nacionalne burze je bitna bolja nego što je bila. Sam Day ahead odnosno povezivanje Day ahead tržišta je pothvat kojeg su ostvarili primarno kolege iz Hrvatske burze međutim uz podršku svih drugih aktera, pa tako i uz skromnu podršku regulatora. Došlo je u 2018. godini, iz naše perspektive, iz perspektive regulatora do jedne dosta važne novosti odnosno da tako kažem djelomične promjene prakse u određivanju reguliranih cijena operatera. Naime, smatrali smo da nakon perioda od više godina u kojem su metodologije kompletirane u kojem je sustav donošenja tarifa primarno za transport odnosno prijenos ali i za distribuciju već postao svojevrsna rutina, da dolazi vrijeme da pažljivije pogledamo na činjenicu do koje mjere se sustavi efikasno koriste. Pa smo u svoju metodologije ugradili i možda po prvi puta počeli primjenjivati određeno reduciranje tarifa u slučaju da smatramo da su transportni i prijenosni sustavi neadekvatno odnosno nedovoljno efikasno korišteni. To gledamo kao stimulans operatorima da u budućnosti njihovo djelovanje bude efikasnije odnosno da pokušaju i sami djelovati u smjeru boljeg korištenja sustava. To je u krajnjoj liniji dovelo do određenog pada cijena transporta plina, a uzimanje u obzir tržišnih okolnosti napravilo je nešto slično i na području prijenosa električne energije i u infrastrukturi koja je inače vrlo zadovoljavajuće kompletirana u RH, mogli bismo reći da je prošla godina bila stvaranje temelja i pretpostavki za izgradnju LNG terminala što nije nevažno u dinamici osiguravanja sigurnosti opskrbe na području plina. Generalno gledano samo par rečenica o svakoj od ovih točaka. Sustavi su u Hrvatskoj djelovali stabilno, operativno pouzdano, na zadovoljavajuće izgrađenoj infrastrukturi i u električnoj energiji imamo jako dobru prekograničnu povezanost što je s druge strane pretpostavka da bi tržišno načelo, a podsjećam da u Hrvatskoj energetika počiva na tržišnim osnovama, mi dakle imamo reguliranu komponentu koja je prirodni monopol i zato će uvijek biti regulirana, uvijek će biti određivana, međutim komponenta energije koja u principu čini najveći dio one cijene koju konačni kupac plaća, je cijena izložena tržištu. Da bi se to moglo funkcionirati u svojoj punini onda infrastruktura mora omogućiti zadovoljavajuće dinamično trgovanje preko granica jer u konačnici izbor za tržište daje svoj pravi rezultat, daje svoju optimalnu cijenu tek onda kad je moguće ostvariti nabavu energije u datom trenutku iz najpovoljnijeg odnosno najjeftinijeg izvora, za to je infrastruktura pretpostavka. Regulatori kontroliraju ili pokušavaju utjecati na razvoj nacionalne infrastrukture kroz planove koje im podastiru operatori koji najčešće idu paralelno sa revizijama ili određivanjima tarife. nešto kraći ili oni centralni 10-godišnji planovi su upravo kontrolna točka u kojoj regulator provjerava i može davati određene sugestije s obzirom na budući razvoj infrastrukture. Nećemo reći da u proteklih 10 do 20-tak godina neki puta izgradnja prijenosne i transportne infrastrukture nije bila ponešto preambiciozna pa danas imamo relativno skupi sustav primjerice za transport plina, međutim to je polazište u kojem, ko što sam maloprije rekao s jedne strane inzistirajući na efikasnosti korištenja, s druge strane pokušavajući racionalizirati buduće planove imamo prostor djelovanja. Točka koju možda kad govorimo o stabilnosti vrijedi dotaknuti je dilema koja zapravo i ne bi trebala biti takva, ali po prirodi stvari je relativno je osjetljiva, a to su uvijek usporedbe domaće i uvozne energije. Dakle, naravno da je potrebno i to je i jedno od načela strateške energetike, pa tako i regulacije imati adekvatne izvore, pogotovo u komponenti električne energije. Međutim, adekvatnost nacionalnih izvora treba biti dovedena u balans sa tržišnom komponentom. Dakle, procijeniti, to se pogotovo radi u strategijama izgradnje elektroenergetskih objekata, procijeniti adekvatnost nacionalne, nacionalnog potencijala proizvodnje, s druge strane omogućiti prekograničnu trgovinu. U tom balansu što nam je nužno potrebno zbog sigurnosti, a čemu imamo pristup zbog najefikasnije, najjeftinije cijene i leži zapravo umijeće i vođenje energetike pa u jednom manjem dijelu i regulacije. Neću vas zamarati sa brojkama o ponudi potražnji, to je nešto što sam prijašnjih godina činio i obično je trajalo 15-tak minuta, pa ću se ovaj puta suzdržati od toga. No, mogu reći da bilanca elektroenergetska u Hrvatskoj ima jedan lagani rast koji je i u prošloj godini opet imao nekih 1% porasta. Naša je bilanca ekspandirala na nekih 18,3 Teravat sati od kojih je 16,4 neposredno potrošeno. Imamo instalirane snage oko 5.010 Megavata na razini kraja 2018. godini u kojoj obnovljivi izvori redovito, izvori koji su financirani sustavom poticanja su negdje na razini 830 Megavata. Dakle, 5.830, udio koji kontinuirano rasta u 2018. čini mi se da je brojka prirasta instalirane snage, priključne snage iz obnovljivih izvora bila, dobila neku elto neki prirast od 70 do 80 mega vata. Jednako tako primjetno je da u praksi elektroenergetskog sustava raste priključenje na distribuirane elemente odnosno distribuirani sustavi male proizvodne jedinice počinju postojati sve prisutnije, one se redovito priključuju na distribucijskim razinama, što je fenomen koji naravno treba, o kojem treba voditi računa u periodu koji dolazi. Kad govorim o plinu, situacija nije potpuno jednaka, dakle ovaj blagi ali kontinuirani porast električne energije u potrošnji je nešto što možemo očekivati u godinama koje dolaze, plin s druge strane uvijek je supstetibilan na klimatske promjene ovaj ali godišnje klimatske promjene, na hladniju ili toplinu zimu, međutim kako fosilna goriva nisu prostor u kojem se očekuje neka ozbiljnija ekspanzija u budućnosti i ono što se dogodilo 2018., a to je pad potrošnje plina za nekih 7 do 8%, nije nešto što bi se moglo pripisati isključivo i samo nekoj toplijoj zimi, radi se o trendu na kojeg utječu i mjere energetske efikasnosti i općenito orijentacija koji ide od velike ekspanzije fosilnih goriva. Dakle, plinski sustav u tom smislu je zabilježio svojevrstan pad, dok električna energija ima jedan kontinuirani porast. Kako su izgledale cijene, nije na regulatoru da previše komentira cijene, ali mogu se osvrnut na činjenicu da su, a podsjećam ponovno, svaka konačna cijena sastoji se od komponente energije koja je u načelu tržišna, od komponente reguliranog dijela, to su distribucije i transporti, od naknada i naravno u konačnici od PDV-a. Komentirajući regulirane komponente možemo reći da su 2018. one bile stabilne, a krajem godine zahvaljujući revizijama transportnog odnosno prijenosnog sustava imale su i određeni pad. Generalno gledano cijene energije u RH su na razini europskog prosjeka, a u kućanstvima još uvijek nešto niže. Ta razlika između europskog prosjeka i hrvatskih cijena, pogotovo je izrazita u plinu gdje još uvijek preživljava klasična forma javne usluge opskrbe plinom, postoji nešto što i gdje regulator još uvijek djeluje na području energije, to je ponavljam, samo javna usluga opskrbe plinom za kućanstva. Što se tiče ostalih cijena energije, komentirao sam stanje na tržištu, nakon nekoliko godina kontinuiranog pada cijena 2018. je pogotovo u drugoj polovini vidjela kontra trendove, poskupljenje električne energije, pa i izvjesno poskupljenje plina, čak u atipičnom dijelu sezone, konkretno u trećem kvartalu. Nisu svi takvi procesu, nisu svi takvi događaji uvijek predvidivi, ali sa izvjesnim oscilacijama na tržištu se računati mora. Ono što treba imati na umu pri tom je da tržište daje svoj rezultat na dulji rok, tržište je dakle presječnica ponude i potražnje koje ukoliko nema anomalija, onda bi trebala u duljem roku dati onu optimalnu cijenu i stvarati jedan permanentan pritisak kroz konkurenciju. Kako su razvijena hrvatska tržišta energije, a tu ću se fokusirati primarno na onaj dio koji je unutrašnje tržište, znači na električnu energiju i plin. Veleprodajna tržišta su dobro razvijena, istina na području električne energije veleprodajno tržište je dominirano HEP-om koji je tu prisutan između 80 i 90% zavisi u kojoj statistici i kako ga gledate, na plinskoj strani je situacija nešto druga, tu ima nekoliko većih igrača, od situacije od prije 10.g. kad je INA dominirala tim tržištem ili kad konkurencije praktički nije bilo, na veleprodajnom tržištu u RH postoji konkurencija, dinamika je ovdje, obadva sustava, a pogotovo plinski opremljeni su i danas adekvatnim mehanizmima, platformama na kojima se trgovanje može odvijati na nekoliko načina, na plinskoj strani primjerice to je virtualna točka trgovanja, to su trgovinske platforme, dakle veletrgovcima je u RH omogućeno funkcioniranje na način koji je usporediv europskom, dinamika tog tržišta, rast ne razumije/…i neki drugi pokazatelji nisu još potpuno adekvatno tamo, ali recimo da je veleprodajno tržište u smjeru koji se može smatrat zadovoljavajućim. Maloprodajno tržište u RH ako ako ga gledamo u komponenti prava na promjenu opskrbljivača što je ono što svaki kupac energije zapravo osjeća na maloprodajnom tržištu, to je iskoristiti svoje pravo da unutar konkurencije izabere onoga za kog smatra da će mu ponuditi najbolju uslugu ili dati najbolju cijenu, maloprodajno tržište realno stagnira drugu godinu za redom, čak do neke mjere i kontrahira, to nije baš zadovoljavajući trend, vjerojatno se radi o rezervama i o reakcijama na dosta burnu sliku kakvu smo imali kod pojave novih sudionika tržišta prije par godina, pa je danas tržište relativno nepovjerljivo, međutim ako gledate iz pozicije kupca, onda bi se moglo reći da je ta konkurencija zapravo smanjila trgovačke marže do one razine gdje zapravo si i dolazak na tržište postaje pomalo problematičan, ne uspijevaju svi opstati na tome. No informiranjem i alatima koje regulator ima na raspolaganju što se recimo tarifni kalkulatori objavljeni na našoj web stranici, načini informiranja kroz direktnu komunikaciju ili kroz brošure, pokušava se uporno približiti približiti kupcima, pogotovo kupcima u kategoriji kućanstva, prava i mogućnosti koje imaju u takvoj tržišnoj energetici. Ako to do neke mjere zaokružava sliku kako nam je ova klasična energetika izgledala, a možda sam tu propustio napomenuti i neke sektore poput Toplinarstva koji u 2018.g. nisu imali značajnih pomaka osim povremenih korekcija, podsjećam Toplinarstvo nije uži dio onoga što zovemo jedinstvenim unutarnjim tržištem EU, Toplinarstvo je u svakoj od država članica regulirano donekle donekle drugačije, pa tako i naše Toplinarstvo ima nekih svojih osobitosti, no u čekanju novog zakona koji bi vjerojatno trebao izmijeniti neke, nazovimo ih, nespretnosti dosadašnjeg zakonskog okvira, Toplinarstvo je funkcioniralo pouzdano, a kažem regulator je ovdje prisutan u samo jednom manjem dijelu gdje samo u grupi centraliziranih sustava regulira odnosno prati cijenu proizvodnje. velika tema kojoj se valja posvetiti je zaštita kupaca, dakle nešto što nakon prvog vala ispunjavanja regulatornih obaveza koji je recimo nakon ulaska u EU trajao od 2013. do '17. kad je najintenzivniji napor bio upravo se uskladiti sa pravilima kojih ima puno i koji se kontinuirano mijenjaju, zaštita kupaca nije bila toliko u fokusu regulatora, no ona je nešto što je neposredno i uvijek i stalno prisutno. Najneposredniji način provedbe zaštite kupaca su neposredni prigovori, neposredni prigovori na kojeg se svakog pojedinačno odgovara i to sa velikom pažnjom. druga točka zaštite kupaca nastojanje da ih se što bolje informira kupce o njihovim pravima 2018. smo tako publicirali dvije brošure koje su relativno dobro prihvaćane na sastancima udruga za zaštitu potrošača koje daju informacije koje upravo pokušavaju upoznati kupce gdje su jer u tom smislu njihova svijest još uvijek barem jednim djelom razini kućanstava je u nekakvim komunalnim refleksijama od prije dosta godina. Možda treba samo zbog podsjećanja spomenuti i elemente onoga što se samo uvjetno može smatrati institucionalnom zaštitom. Dakle, postoje mehanizmi u hrvatskom zakonodavstvu, jedan dio toga je i donesen od strane regulatora, jedan dio toga regulator i prati, dakle postoje određene kategorije zaštite, spomenimo zajamčenu opskrbu, zajamčenu opskrbu o kojoj smo ovom auditoriju razgovarali prije nekoliko mjeseci pa i prije godinu dana, ne uvijek dobro shvaćenom kategorijom koja služi tome da se kupcima garantira kontinuitet opskrbe i u slučajevima kad zbog bilokojeg razloga ostanu bez svog opskrbljivača, bilo da taj izlazi sa tržišta, dolazi u financijske probleme i sl., takvi instituti postoje i na strani električne energije i na strani plina. Treba spomenuti i pojam zaštićenog kupca međutim zaštićeni kupac je nešto što je kategorizirano u okviru sigurnosti opskrbe. Dakle, u Hrvatskoj je sustav sigurnosti opskrbe djelomice baziran i na sekvenciji kako ćemo reagirati u slučajevima kriznog stanja. Zaštićeni kupci a to su kućanstva i posebno osjetljive kategorije, spadaju u one koje u uvjetima kriznih stanja, zadnji moraju biti reducirane opskrbe. Dakle, sustavi postoje do neke mjere ali to naglašavam važnost da se to shvati vrlo uvjetno i činjenica da naša deregulacija još uvijek nije došla do kraja, da još uvijek imamo recimo u plinu institut regularnog od strane regulatora javne usluge opskrbe plinom je nešto što predstavlja izvjesnu sigurnost međutim sigurnost samo ukoliko se gleda sa nepovjerenjem na tržište, u osnovi tržišni mehanizmi koji su ispod takvih reguliranih garantiranih cijena su oni koji bi trebali dati primarni benefit kupcima. Završit ću ovo izlaganje samo sa podsjećanjem na činjenicu ili mislim da se već nekoliko puta osvrnuo na taj detalj, ali je to bitno zapamtiti i bitno je toga biti svjestan, postoji bitna međunarodna komponenta u svemu što europski regulatori rade, dakle postoje tijela kroz koje europski regulatori pa tako i HERA surađuju i međusobno pokušavaju izmijeniti iskustva i podržati jedni druge u fazi implementacije europskog okvira pogotovo provedbenih akata, tih kažem mrežnih kodeksa i sličnih, s druge strane, pokušavaju i sudjelovati u donošenju najboljih rješenja za dokumente koji su u nastanku ili koji su nedavno doneseni. Tu ću se prije svega osvrnuti na kompleks od 8 dokumenata, 4 uredbe i 4 direktive koji su doneseni u drugoj polovici prošle godine i u prvoj polovici ove kojima je EU i Europska komisija u u svom trijalogu zapravo potpuno promijenila ili u dobroj mjeri promijenila paradigmu tržišta električne energije u Europi koje je izrazito zeleno, koje je usmjereno na pojačavanje ciljeva udjela udjela obnovljivih izvora i koje u konačnosti 2050. g. cilja na EU koja je neutralna u odnosu na emisiju ugljičnog dioksida. ponovno miješanje karata na sektoru električne energije koje uključuje i energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije je silan izazov za svaku nacionalnu nacionalnu energetiku ali i za europske regulatore i to je recimo komponenta u kojoj europski regulatori nastoje surađivati da bi u punini shvatili sve moguće reperkusije ovakvog programatskog dokumenta. Zašto? Pa zato što regulatori imaju kao primarnu zadaću ocjene njihove uspješnosti stabilnost svakog tržišta. To znači regulatorima je želja da nove komponente, da nove momente, da nove tehnologije ugrade u praksu regulacije i u praksu nacionalnih energetika na troškovno prihvatljiv način, to je i razlog zbog čega su neki puta ne nužno popularni u Europskoj komisiji jer donekle odaju dojam da su sporiji od ostalih koji kreiraju dinamiku međutim zadaća regulatora je da pokušaju ukazati kada je neka od novih tehničkih, tehnoloških ili organizacijskih mjera, možda neproporcionalno skupa ili kada ju treba donositi u nekakvoj pametnijoj dinamici. Izazovi dakle koji staje i pred HERA-om i pred svim regulatorima jesu kontinuirana implementacija nazovimo ju nove energetike uz daljnje stabiliziranje onoga što imamo sada i u daljnje dovršetke procesa otvaranja tržišta. Na pragu su ne samo nove tehnologije u već shvaćenim područjima kao što je smart metering odnosno inteligentna mjerila koja Hrvatska tek u nekoj ozbiljnoj mjeri bude lansirala temeljem među ostalim stvarima i nekih naših procjena i naših analiza. Radi se o tehnologijama o kojima čitamo u novinama međutim njihovom dolazak na tržište ne mora uvijek biti potpuno gladak, on može predstavljati čitav niz izazova, od onih koja su danas već već stvarnost, dakle govorimo o autonomnim sustavima, o sustavima samoproizvodnje do onih koji imaju pa do neke mjere i destruktivni karakter koji će dodatno zabrinuti da tak velim, klasičare energetike kao što su.../Govornik se ne razumije./... sustavi ili niz momenata o kojima se već o kojima se već barem intenzivno razgovara ako se ne primjenjuje. Toliko dakle o samom godišnjem izvješću, ja ću se ograničiti da u drugoj točki ako dozvoljavate, spomenem i podsjetim vas samo da kad govorimo o ostvarenju proračuna HERA-e, da se HERA financira prihod od naknada energetskih subjekata koje je 0,5‰ od njihovog godišnjeg prometa u reguliranim djelatnostima, takav je način zapisan u Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti. Do kraja 2016. g. HERA je bila definirana kao neprofitna organizacija i vodila je svoje računovodstvo prema tim načelima od 1.1.2017. zbog statističkih razloga zbog reportiranja prema EUROSTAT-u, HERA je korisnik Državnog proračuna kao glava razdjela Ministarstva zaštite okoliša i energetike, međutim samostalna je u raspoređivanju tog proračuna. Proračun je planiran na razini 29 i nešto miliona kuna, na …/Upadica: Hvala./… prihodovnoj strani, a sa otprilike 25 na rashodovnoj …/Upadica: Hvala gospodine Jureković./… nadam se da je to bila ilustracija ovoga dokumenta i da ovaj da ćete ga prihvatiti, a ja vam stojim na raspolaganju za pitanja. Hvala najljepša. Hvala. Na vaše izlaganje imamo 6 replika. Prvi je kolega Sladoljev, izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala. Poštovani gospodine Jureković dakle rekli ste da je cijena plina za kućanstva u nekom u nekom prosjeku EU, međutim činjenica da mi nismo zemlja koja je prosječna u EU, nego je ispod prosjeka, dakle po kupovnoj moći smo vjerojatno predzadnji tako da ta neka vaša ova argumentacija da smo mi prosjek i da je to neka pohvala ne stoji. Međutim, ja imam jedno drugo pitanje, zapravo radi se o tome čemu zapravo služi regulator kada može pogriješiti u procjeni za tarife za više od 40%, što se dogodilo u prijašnjim godinama, radi se o Gradskoj plinari Zagreb kada je HERA tražila izvanrednu reviziju poslovanja i mijenjao je distributivnu maržu od 25 do 41% gdje je zapravo na štetu građana se pogriješilo u procjeni tarife, a to su platili građani Grada Zagreba. Hvala lijepo. Poštovani gospodine Jureković mene zanima stanje po pitanju donošenja podzakonskih akata, naime poznato je da je HERA već više godina ima poteškoća sa ispunjavanjem ovih obveza i naravno da to šteti razvoju tržišta, dakle energentima na zdrav način. U ovom izvješću vidim da postoji dakle nekoliko metodologija u plinskom sektoru i nešto ste naveli u sektoru električne energije, međutim u drugim praktički nema ništa. Ja vas molim

Hvala potpredsjedniče. Kolega Jureković govorili ste o neovisnosti HERE od izvršne vlasti, znamo da je 2018. donesen zakon, status HERE usklađen sa zakonom i sve je usklađeno usklađeno sa Direktivama EU o neovisnosti HERE od izvršne vlasti. Međutim, kad smo raspravljali zadnji put o izvješću HERE onda pojedini saborski zastupnici pokušavaju nametnut tezu da u stvari HERA nije neovisna od izvršne vlasti. Pa ja sad pitam vas kao predsjednika Upravnog vijeća HERE osjećate li vi HERU kao neovisnu od izvršne vlasti odnosno možete li funkcionirati neovisno od izvršne vlasti? Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Poštovani gospodine Jureković, iako HERA ima samo ulogu regulatora moje pitanje ide za onim što ste i vi u svojem izvješću iznesli, a to su kretanja na tržištu plina, znači imali smo pad cijena plina od negdje 2011. do 2017. godine, prošle godine imamo skok cijene plina na međunarodnom tržištu što se jasno reflektira i na maloprodajnu cijenu plina. U prošloj godini za, najvećim dijelom za gospodarstvo u ovoj godini i za kućanstva i za gospodarstvo i nastavno na to vas pitam kako gledate na izgradnju terminala za ukapljeni plin na Krku, hoće li to doprinijeti tome da cijene možda u budućnosti budu i manje i hoće li to doprinijeti tome da Hrvatska bude neovisnija samo o jednom ili dva izvora plina o kojima danas ovisimo? Hvala. **Hajdaš Dončić, Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine Jureković vi ste u svojem izlaganju istina malo, rekao bih stidljivo, ali ste malo prešutjeli jednu bitnu činjenicu niste ju sakrili, dakle za 2 godine će cijena plina u RH za kućanstva porasti. prema izvještaju HEP-a njihovom financijskom izvještaju može se očekivati prema toj procjeni koju sam danas baš malo razmatrao da bi to čak bilo u iznosu od 30%, moglo bi se dogodit da cijena plina poraste za kućanstva. Grijanje u RH nije jeftino, čak i ogrjev na drva više nije jeftin, stopa siromaštva je visoka i doista se slažem sa kolegom Sladoljevom nekako nije baš dobro i uputno uspoređivati i govoriti kako cijene energenata u RH su ispod prosjeka cijena u EU i RH u mnogim stvarima kaska. moje pitanje sad glasi kako komentirate što će se dogoditi zapravo za 2 godine, imamo još dvije zime kako će ljudi preživjeti tu treću zimu? **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, kolegica Perić. U vašem izvješću stoji kolika je ukupna potrošnja električne energije u RH i ovdje kažete da je to 18.352 gigavat sata,

ostatak je kućanstvo. Kakve su tendencije u omjeru u odnosu na ostale izvore energije, da li se povećava taj udio poduzetnika u električnoj energiji ili u drugim izvorima? Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu, dakle prva rasprava u ime kluba zastupnika, prvi je kolega Slaven Dobrović u ime Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, u završno. Slaven (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam gospodina Jurekovića i sve prisutne kolegice i kolege. Dakle, HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija je sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti zadužena je za praćenje, izvršenje obveza energetskih subjekata i sukladno više zakona analizu energetskog sektora, zatim je zadužena za zapažanja koja su značajna za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru. Naravno, brine i o ostvarenju proračuna, dakle ispunjenju plana agencije. Da, radi se o transformaciji iz nekada potpuno reguliranog tržišta u polu odnosno tržišno regulirani sustav koji znamo kada je moguća konkurencija u principu uvijek generira sniženje cijene određene usluge ili proizvoda odnosno povećanje kvalitete te usluge. Međutim, to naravno ne mora biti tako i zato je važno da se to čini tako da se ta konkurencija zdrava omogućuje. Naravno da ovdje regulator ima posebne uloge i ovlasti i poznate su više primjera, evo tu je kolega Sladoljev primjer Gradske plinare u Zagrebu kada je plinara doživjela vrlo uspješno poslovanje zahvaljujući podizanju distributivne marže koja je onda naravno snižena. Prema tome taj posao treba činiti vrlo pažljivo i ono što je važno svojstvo tog procesa je transparentnost. Dakle, sve ono što doista ne ugrožava neko poslovanje, ali toga bi trebalo vrlo malo, mora biti dostupno javnosti. I zato ću ja ovdje postaviti nekoliko pitanja. Hrvatska je članica EU i dio je platforme transparentnosti koju vodi ENCO dakle to je proizvodnja električne energije u kojem se iskazuju brojke o strukturi proizvodnje električne energije i naravno tu nije HERA izravno nadležna nego HOPS međutim on ne dostavlja podatke. I kada se ode na te mrežne stranice možemo vidjeti da naše susjedne zemlje to čine, međutim Hrvatska ne. I ja evo postavljam pitanje, ne bi li ipak bilo uredu da mi ispunjavamo naše obveze? Postoji li tu rizik tužbe zato što mi funkcioniramo na integriranom tržištu, recimo sa Slovencima koji tu obvezu ispunjavaju mi ne? Tako da takve stvari mislim da ne bi smjele promaći pažnji agencije o čijem radu danas evo ovdje raspravljamo. Onda npr. Plinacro, nije mi jasno zbog čega se transparentno ne objavljuju podaci o isporuci plina po županijama. Naime, takvi su podaci postojali, ne kaže za koje razdoblje tako da ne znamo jeli to omaška ili namjerno, ali podatak u kojem se ne zna na koje razdoblje se nešto odnosi, naravno onda ne vrijedi više ništa. Šta je sa burzom električne energije CROPEX? Zašto nema trgovine na unutar dnevnom tržištu? I mene evo zanima ne bi li HERA mogla nešto učiniti i koja je njezina uloga? Ja vjerujem da bi morala biti nadležna za ta pitanja u poticanju tog tržišta. Mi imamo i pitanja recimo, šta se dešava odnosno jeli moguće čini čini mi se da bi za to mogli postojati neki podaci da HEP ODS ima prilično veliku dobit, dobit, pa me zanima kako se regulira i kako se HERA postavlja u ovim dakle to je ustvari regulirani monopol, dakle reguliramo monopolom. On može biti jako dobro reguliran tako da su tržišni da su tržišni uvjeti za različite sudionike u toj tržišnoj utakmici fer odnosno pravedan. Dakle može li HERA tu nešto učiniti odnosno čini li šta? Dakle to sve po meni proizlazi iz osnovnih zaduženja koje je Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti propisao jer naravno regulirani monopol kada stvari nisu dobro posložene, kad se ne reagira na određene pojave koje takvo takvo regulirano tržite ostvaruje onda doista stvara uvjete da su neki prilično povlašteni. Ja bih isto tako pitao, kada bi Hrvatska transponirala novu Direktivu o promociji obnovljivih izvora energije EU, dakle 2018/2001? Radi se recimo članak 22. gdje se omogućuje da se formiraju zajednice obnovljivih energija. Naime, stoji u stavku 1. „Države članice osiguravaju da krajnji korisnici, posebno korisnici iz kategorije kućanstvo, imaju pravo sudjelovati u zajednici obnovljive energije zadržavajući pri tom prava i obveze koje imaju kao krajnji korisnici i ne podliježu neopravdanim i diskriminirajućim uvjetima ili postupcima koji bi spriječili njihovo sudjelovanje u zajednici energije iz obnovljivih izvora. A u slučaju privatnih poduzeća pod uvjetom da njihovo sudjelovanje nije njihova primarna komercijalna ili profesionalna djelatnost“ Naravno tu i dalje slijede ostatak tog Članka 22. s kojima vas neću sada maltretirati međutim on definitivno kao takav ima prilično veliki potencijal u promicanju obnovljivih izvora energije. Vi ste spominjali klasične energetičare, ja znam da klasična energetika slijedi neke druge vizije i druga pravila tako da imaju veliki otpor prema ovim izmjenama. Međutim, ja smatram da mi ne bismo smjeli postavljati pitanja opravdanosti smjera koju je EU kroz energetski paket najnoviji zacrtala, a to je snažno pomicanje u smjeru obnovljivih izvora jer uvidi u stanje okoliša su dovoljno jasni da takvo postupanje jest opravdanje. Tako da mislim da ne bi smjela rad HERE, dakle i drugih tijela biti podložan debatama koje u javnosti postoje po pitanju klimatskih promjena i problema okoliša jer naravno postoje ljudi, postoje i znanstvenici koji tvrdi da sve to skupa nije istina. Mislim da je evidencija dovoljno i da bi mi dosljedno trebali slijediti ovu politiku, u stvari da je za Hrvatsku s obzirom na njezin geografski položaj to u stvari jedna značajna prednost. Za Hrvatsku u kojoj se dosta takve opreme i proizvodi. S tim u vezi ja bih pitao, jer se vi dotičete samo emisija, mislim da bi u dogledno vrijeme vi kao regulatorna agencija mogli malo više prozboriti o pitanju emisija jer nije slučajno da se energetski sektor spaja sa okolišnim sektorom kao što je to kod nas spojeno. Naime, energetske politike se moraju voditi ruku pod ruku sa okolišnom. Naravno ako nećemo se svi skupa složiti da to nema smisla idemo nazad u ugljen, ali ostavimo to znanstvenicima i mislim da je znanost tu dovoljno jasna. Mi trebamo provoditi politike koje smo zacrtali i u njima osobno osobno za Hrvatsku ja ne vidim problem, nego priliku. Tako da emisija stakleničkih plinova barem, to su plinovi koji doprinose tom efektu staklenika, a koji su u bitnome vezani za energetski sektor, bi se mogli možda i kvalitetnije obraditi. Dakle, ovo izvješće je evo direktor ili ravnatelj je to lijepo iznio, puno je tu lijepih dijagrama, slika, teksta, međutim zbog svega ovoga što sam ja iznio smatram da HERA ne djeluje na onaj način na koji bi se to moglo danas u Hrvatskoj činiti i zbog toga ne zaslužuje ovo izvješće pozitivnu ocjenu. Nažalost njeguje se netransparentnost, ja dozvoljavam mogućnost da je to sve skupa slučajno i da ćemo mi u roku mjesec, dva vidjeti da su ti praktični problemi na koje određene skupine ukazuju jer se ne rješavaju, biti riješeni. imamo nažalost posljedice netransparentnosti, na koncu jedan regulirani nered odnosno monopol i da se biranim igračima na tom tržištu energentima, pa redom kojih gdje više, gdje manje omogućuje prigoda za vrlo dobra prihod odnosno dobit. Naravno, narod a i gospodarstvo će za sve to morati naći novca i to sve skupa platiti. Ja bih rekao da takav dojam u stvari imaju i građani, imaju i mladi educirani, koji nemaju problema sa kvalifikacijama i kompetencijama, koji lako nalaze posao u Europi i svijetu, a ti isti vrlo teško mogu primirisati dakle strukturama koje evo i u Hrvatskoj vode ovaj sektor. Znamo kako se biraju, dakle i zaposlenici i članovi uprava i nažalost i to je dio te žalosne hrvatske klijentelističke stvarnosti, prave kočnice boljitka i razvoja Hrvatske. Dok god se to ne izmijeni mislim da nema nikakve šanse da se demografska kriza prvenstveno, u prvom redu zbog egzodusa mladih i educiranih ne zaustavlja, a naravno u drugom koraku takvo stanje ima i na samo rađenje, tako da jedno s drugim mi imamo vrlo ozbiljnu situaciju. Evo, hvala lijepo. Hvala. Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika. Slijedeći je kolega Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite kolega Totgergeli.

Hvala potpredsjedniče sabora. Poštovani predsjedniče upravnog vijeća, kolegice i kolege, danas prije svega raspravljamo o izvješću HERE za 2018. i izvješću o ostvarenju proračuna HERE za 2018. godinu, međutim kako je struktura izvješća zasnovana na dobroj praksi izvještavanja nacionalnih energetskih regulatora u EU i kako veći dio izvješća sadrži analizu energetskog sektora za očekivati je da današnja rasprava većim dijelom bude o stanju energetskog sektora u RH, ali isto tako za očekivati je da bude zasnovana na podacima koji su sastavni dio tog izvješća, a podaci su najsvježiji koje možemo imati na godišnjoj razini u ovom trenutku. Iz podataka koji su nam predočeni što se tiče električne energije u 2018.g. imamo što se tiče HOPS-a 33 km više 220 kilovoltnog i 75 km više 110 kilovoltnog dalekovoda i 8 trafostanica 110, 35, 30 kilovolti, za one koji znadu što znači gradit takve objekte, znadu da to nije beznačajan podatak, a istovremeno na prijenosnu i distribucijsku mrežu spojeno je 84,22 MWh više postrojenja za proizvodnju električne energije. Ako se pogledaju istovremeno investicije koje su odrađene u prijenosnoj i distribucijskoj mreži tijekom 2018.g. onda vidimo da su te investicije u prenosu 422 milijuna 422 milijuna i 877 milijuna u ODS-u, što ukupno čini 1,3 milijarde kuna investicija. Desetogodišnji planovi HOPS-a i HEP ODS-a govore da upravo te dve regulirane tvrtke HEP-a u narednih 10.g. planiraju ulagat 16,6 milijardi kuna. Ukupna potrošnja električne energije u RH raste od 2015.g. i iznosila je 18,33 TWh sati u 2018.g., što čini porast od 0,9 u odnosu na 2017., a ujedno je ovo i najviša razina od 2000.g.

Recimo za usporedbu 2017. je bilo našom proizvodnjom pokriveno 41%. Obnovljivi izvori energije u sustavu poticaja, dakle to su oni koji se plaćaju dodatno iz sustava poticaja bez HEP-ovih jer i HEP ima takve, čine 14% proizvodnih kapaciteta RH, a oni su proizveli 17% električne energije, udio isporučene električne energije iz distribuiranih izvora, dakle onih koji se spajaju na distribucijsku mrežu je 5,75%. Ukupno prodaja električne energije krajnjim kupcima, kućanstvu čini 37,8, a poduzetništvo 62,2% i bilo je pitanje koliko raste poduzetništvo, prodano 1,5% više električne energije u 2018. nego u 2017., a od toga je 4,9% na visokom i srednjem naponu više prodano u 2018. poduzetništvu nego 2017. i 1,4 na niskom naponu, dok je kućanstvo u 2018. u odnosu na 2017. smanjena potrošnja električne energije za 1,1. Prema tome, to su pokazatelji, ako sad još uzmem i ovo kolko se investira u HEP koji u stvari govore o rastu našeg gospodarstva tijekom 2018. u odnosu na 2017. i dodatno investicije koje pomažu tom rastu gospodarstva. Podaci izvješća za cijene električne energije krajnjih kupaca od 2013. do 2018. prikazuju blagi kontinuirani pad cijena za gotovo sve kategorije električne energije, a kad usporedimo cijenu u kućanstvu RH s cijenama u zemljama EU, dakle još pored 28 zemalja EU dodamo i Norvešku, Island i Tursku, dakle to je 31 zemlja, onda cijena za kućanstvo u RH u odnosu na tih 31, RH se nalazi na 26. mjestu. Gubici u distribucijskoj mreži su na razini 7,7%, dok su na prenosnoj 2,2%. I sad nešto malo oko obnovljivih izvora energije, dakle u 2018. ukupno je obnovljivih izvora 76 MWh dodano, to je 21 objekt, proizvedeno iz obnovljivih izvora koji su u sustavu poticaja, proizvedeno je 2,48 TWh, od toga na HEP koji ima obnovljive izvore u sustavu poticaja, otpada 04 TWh, a na sve ostale 2,08 TWh. Prosječna cijena koja je isplaćena u sustavu poticaja je negdje 0,88 kn po kWh, dok je naravno na tržištu u prosjeku bilo moguće nabavljat električnu energiju po 0,39 kn, to je cijena koju plaćamo za obnovljive izvore i koje trebamo bit svjesni. Što se tiče pouzdanosti sustava, HOPS prikazuje podatke na svoj jedan specifičan način, ne koristi SAIFI i SAIDI za pouzdanost sustava, ali može se ovdje isčitat da ustvari HOPS koji je i projektiran i građen tako da ima višestruke rezerve u napajanju, pa su vrlo rijetki ispadi kod HOPS-a, pouzdanost se u stvari onda svodi na onu pouzdanost koju čini a tu vidimo prema podacima koji su ovdje da od 2009. do 2018. imamo kontinuirani pad tih koeficijenata, što su koeficijenti manji, to je u stvari pouzdanost bolja, tako da i SAIDI i SAIFI iz godine u godinu su sve niži, što znači da je sve manje minuta po kupcu tijekom godine bez električne energije u odnosu da ima sve manje prekida po pojedinom kupcu, taj sustav koji HEP ODS ima, radi se o DISPO sustavu koji je ugrađen još tamo negdje 2005., 2006.g. i postoje podaci i za te godine, on se u početku uhodavao, sad je već dobro uhodan. U prijašnjim raspravama o izvješću HERA-e puno se govorilo o jednoj drugoj pouzdanosti, a to je pouzdanosti proizvodnje, pa iz ovih podataka možemo vidjet, ako malo usporedimo, vrste koje mi imamo i priključne snage na sustav, dakle što nam otpada na vodu, što na fosilna goriva, vjetar, sunce, geotermalne i biomasu onda vidimo da recimo u instaliranoj snazi fosilna goriva čine 40,56%, voda 43,83%, vjetar 11,67%, biomasa 2,39, sunce 1,35, a geotermalna 0,2%. Ali ako to usporedimo sa pokazateljima koliko je proizvedeno električne energije onda vidimo da najviše proizvodimo koristeći vodu 57,08% u 2018., a fosilna goriva svega 26,38% i tu ustvari vidimo da imamo i zaliha instalirane snage u proizvodnji. Vjetar otprilike koliko čini postotak instalirane snage toliko čini i proizvodnje električne energije 11,67 naprema 10,95, biomasa nešto više 4,96 sudjeluje u energiji, a instalirano je 2,39, sunce svega 0,61 u energije, a instalirano je 1,35 i geotermalna je isto. Međutim što ovaj podatak još govori? Ako pogledamo koliko proizvodimo električne energije iz obnovljivih izvora, ne iz sustava poticaja obnovljivih izvora nego ukupno iz obnovljivih izvora onda sva voda nam je ustvari obnovljivi izvor, geotermalna nam je obnovljivi izvor, sunce, biomasa, vjetar sve su obnovljivi izvori onda ispada da mi svega 26,38% proizvodnje električne energije u 2018. imamo koja nije iz obnovljivih izvora, a sve ostalo su nam obnovljivi izvori energije. Malo o prirodnom plinu. Ukupna količina prirodnog plina koja nam je izašla iz transportnog sustava 2018. je 29.540 MWh sati što je 8,7% u odnosu na 2017. godinu. Kako to izgleda kada pogledamo koliko sami proizvodimo, dakle sami proizvodimo nekih 9.660 GWh, kupujemo 15,535 GWh, skladište otprilike koliko uzmemo toliko i vratimo, tu negdje i u poduzetništvu završi 14.538 direktno iz transportnog sustava, a još 5.035 GWh iz distribucije i na kraju ispada da pučanstvo čini 5.865 GWh što je ukupno od onog plina koji se transportira negdje 1/6. Prosječna Prosječna prodajna cijena plina tijekom 2018. godine porasla je u odnosu na 2017. za 0,8%, ali pri tome treba pogledati izvješće HERA-e za 2017. 2017. u odnosu na 2016. prosječna cijena smanjena za 11%. I još je možda značajno napomenuti da je prosječna nabavna tržišna cijena u 2018. bila 24,9% veća nego u 2017., a cijena kupcima kućanstvu se mijenjala svega 0,8%, a to proizlazi iz činjenice da

cijeni koja je fiksno definirana tijekom jedne godine i ne može se sljedeće godine mijenjati za više od 10%, a to je ono što smo imali ove godine raspravu oko povećanja cijene za 2019. zbog porasta cijene u 2018. godini. Što se tiče nafte, domaća proizvodnja nam je na nekih 610.000 tona što je 8,5% manje u odnosu na 2017., uvoz je 5,8% veći. Ali ono što je isto zanimljivo da ukupna proizvodnja naftnih derivata u 2018. godini je 5,6% viša u odnosu na 2017. godinu. I još malo o toplinarstvu, kategorija kućanstvo u toplinarstvu praktički pripada 95% ukupno svih krajnjih kupaca. Kućanstvo industrija isporučeno je 1,99 derivat sati toplinske energije, prosječni gubici su ok 18% i tarifne stavke za energiju nije se mijenjala u kućanstvu u cijeloj 2018. Hvala kolega Totgergeli. Nastavljamo s raspravom u ime klubova. Sljedeći je kolega Tomislav Žagar ispred Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e. Izvolite kolega Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine Jureković, kolegice i kolege. Dakle svako izvješće tako i ovo sadrži niz podataka i radi se o tome da te podatke možemo interpretirati na različite načine ili onako kako nam se čini da je ispravna interpretacija ili onako kako mislimo da se moglo učiniti bolje ili više da ne bi došli u stanje u kojem se sada nalazimo. da ne bi došli u stanje u kojem se sada nalazimo. Dakle, izvješće u onim oblicima kakvo ne vidim tu da je tu bitna promjena izvješća kakvo se donosilo donosilo ovdje prijašnjih godina i tu nemam nikakvih bitnih primjedbi. Izvješće je dobro koncipirano, daje nam podatke što se događalo sa tržištem energenata u RH. Ali dozvolite da u svojoj interpretaciji koja može biti donekle slobodna kažem sljedeće zapažanje. Naime, nisam ja daleko od toga da sam ja euroskeptik, čak štoviše ja sam se zalagao i glasao sam tako i danas smatram da je put RH jedino u EU i drugog puta nemamo. Međutim, EU nameće nama niz zahtjeva. Nekada mi se čini da bi umjesto „Ode radosti“ himna EU trebala biti „Money, money, money“ od grupe ABBA jer toliko pozornosti i toliko pažnje prema tržištu kao nečemu svetom koje će sve izregulirati, me doista fascinira, ne bi sad, možda bi netko mogao reći da ja pripadam prošlom vremenu, ne znam kako ćete me nazvati, ali ja duboko sumnjam u tu ispravnost te teze, a to ću reći na slijedećim primjerima, ali prije svega ovo izvješće me potaklo da razmišljamo i o razlici koja se ne primijeti u svakodnevnom govoru, a to je razlika između državnog poduzeća i javnog poduzeća. Dakle, kaže se država je nužno loš gospodar, to je besmislena izjava jer država može biti vlasnik raznih poduzeća samo je pitanje koga će država imenovati tj. izvršna vlast koga će imenovati da upravlja s tim poduzećima. To je ključno pitanje. Uzmimo primjer Hrvatskih željeznica, bilo je pokušaja da se nešto napravi, međutim nije se uspjelo ni u jednom dijelu, niti da one budu profitabilne, niti da budu od javnog interesa tj. da budu na korist većini građana. Uzmite primjer Hrvatskih šuma, tamo se pokušalo čak da budu profitabilne pa otkrivši onda ugovore koje su sklopili uprava sa izdašnim bonusima smo zapravo vidjeli da i toliko nije bio na prvom mjestu javni interes koliko je bio privatni interes, a to se onda ili posljedice osjete često zaposleni koji ili se rješavaju broja zaposlenih ili se na drugi način štedi na način koji nije primjeren. I naravno evo sad je tu i Hrvatska elektroprivreda, o tome ću reći nešto više, koja pokušava doista i u profitabilnosti, a i u interesima javnog, javnim interesima učiniti iskorak. Međutim, ono što nekako se provlači kroz sve ove primjere, da javni interes tj. interes većine građana u RH nije zadovoljen, a osobno smatram iako će to mnogi ekonomisti zamjeriti da javna poduzeća bolje da ne posluju sa dobiti, bolje da ispunjavaju onaj interes koji je njima prvenstveno, a to je interes građana RH. I zbog toga sam upozorio gospodina Jurekovića, iako je to korektno što je on rekao da su energenti u RH ispod, cijena njihovih ispod prosjeka u EU i za gospodarstva tako i za kućanstva, međutim situacija u, u, ekonomska situacija prosječnog građana RH nije dobra i zbog toga je to, to vrlo opasno na taj način uspoređivati, jer prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pazite, dakle možemo vjerovati da su ti podaci točni, gotovo svaki 10 stanovnik u RH ne može si osigurati adekvatno grijanje, svaki 10. Pa nije dobro da se nama građani griju u trgovačkim centrima ili u tramvajima ili u Dalmaciji kad malo sunce, stane bura, pa izađu na sunce. To nije dobra poruka. Pogledajte cijenu plina ona je regulirana još uvijek i to prema onome što sam iz izvješća iščitao, nisam rekao da gospodin Jureković to skriva, ali to je meni nekako se čini ključno u ovom izvješću, još 2 zime i nakon toga od proljeća tamo 2021. će ta regulacija prestati, dakle plin će se za, cijena za kućanstva će biti regulirana tržištem. U ovom slučaju taj ceh, tu cijenu, nižu cijenu koju građani plaćaju, pod navodnicima plaća HEP. Ako pogledamo njegov financijski izvještaj onda vidimo da je dobit HEP-a koja iznosi za 2018. godinu 1,3 milijarde kuna isključivo dobit koja je iz područja električne energije, prodaje, kupnje o prodaje električne energije. kod plina ako pogledamo praktički trošak nabave plina i prodaje plina se kompenzirao pa zapravo HEP tu je na nuli, tako mi se čini iz izvješća, možda ja griješim. HEP je upozoravao da će zbog regulacije cijena onda kaj je, mislim da kolega Totgergeli u ime Kluba HDZ-a govorio o tome kad je naglo poskupio ovaj i cijena plina, HEP je tada tvrdio da gubi 160 miliona kuna. I sad ja postavljam ponovo ono pitanje s početka priče, što gubi HEP, što je zapravo HEP, koji je interes nama kao države? I onda dođemo na neovisnost operatora, pardon agencije, ja se slažem agencija ona mora biti neovisna ali ona ne smije biti neovisna o građanima i neovisna o izvršnoj vlasti, tu se ja ne slažem. Ona mora biti neovisna o interesima, partikularnim interesima pojedinih igrača na tom tržištu koje je vrlo izdašno. To tržište, na tom tržištu se okreće velik novac moramo to primijetiti, ako je točan podatak samo za subvencije obnovljivim izvorima odlaze oko 2 milijarde kuna. to su, to je novac koji ovoga svakodnevno nekome sjeda na račun, ne kažem da ti ljudi nisu zaslužili. I nisam protiv tržišta, ali ja, da se mene osobno pita ja bi još dao veće ovlasti agenciji i u tom smislu i ovaj regulacija samog cijene plina za 2 godine će biti dosta problematična, jer nema druge, plin je sad ispod te cijene i on će morati poskupjeti, a to građanima treba reći i tu se očekuje vjerojatno ako HEP sada prema ovom izračunu gubi 300 miliona kuna godišnje ta cijena bi mogla porasti za 30%, cijena plina. Pogledajte ovoga što je sa cijenom ogrjevnog drva. Ako pogledamo ogrjevnu vrijednost drva jel, onda kad izračunamo cijena ogrjeva drvom nije više nimalo jeftina, pa čak je skuplja od cijene plina. Znate zašto ljudi u Slavoniji se griju na drva? Jer mogu grijati jednu prostoriju, ne moraju, kod plina vam je obično to ili etažno ili za čitavu kuću, s drvima možete kombinirati pa onda ispadne prividno da je jeftinije, međutim nije cijena prostornog metra je znatno skočila. Dakle, mi imamo problema sa ogrjevom građana u RH. Je li to posao agencije? Zasigurno da nije u tom dijelu, ovo je posao Vlade, ali agencija može tu napraviti određeni posao samo ako joj to Vlada omogući. Jer i kad krene sad za opskrbljavanje kućanstva plinom pa, zapravo određen je HEP nitko se nije htio javiti, ali kad se budu akteri javljali da se ovoga na bilo koji način i tad regulira ta cijena da ne ode praktički u u visine koje više građani neće moći plaćati. Za pozdravit je bila odluka Vlade uredbom kako je smanjila i cijenu plina koja se koristi za toplinsko zagrijavanje, to je za pozdraviti. Dakle, treba pozdraviti sve one odluke koje idu k tome da građanima olakšaju težak položaj jer nisu oni ni svojom voljom došli u tako težak položaj. Naravno, dobar argument svih onih koji su za liberalizaciju, za deregulaciju je to da nakon što se prestalo regulirati tržište naftnih derivata, goriva da je cijena zapravo počela i padati. Znači nije bitna sama regulacija da bi cijena se držala u nekakvoj određenoj visini, ali ja smatram da regulacijom ipak moramo osigurati da se ne dogodi to da građanima cijena bude preskupa. I na kraju samo još iz položaj, možda to u ovom izvješću nisam primijetio da se spominje jel i nisam ga dovoljno pažljivo čitao, kada su u pitanju distributeri kojih ima puno, distributeri plina u RH, pitanje pitanje koliko će njih preživjeti. Jer smanjivanje marži na njihove usluge pitanje koliko su dalje oni ekonomski održivi, a onda će i tu nastupiti problema. Sada imamo u sektoru vodoopskrbe imamo okrupnjavanje, ako to bude u sektoru plina onda se opet postavlja pitanje krajnje cijene koju će kupci morati plaćati. Na kraju da zaključim, izvještaj ću podržati, nemam razloga ne podržati ga, a ova pitanja sigurno nadilaze samo pitanje agencije već su pitanja kojima se treba baviti Vlada RH, resorno ministarstvo. A vama čestitam na vašem radu i mislim da u budućnosti možete više napraviti samo ako vam se omogući da više djelujete. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeći je kolega Ivan Lovrinović. Kolege Ivana Lovrinovića nema što znači da gubi pravo na raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Sljedeći je kolega Damir Felak. Izvolite. Poštovani gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jureković. Uvodno želim napomenuti da iako je HERA neovisno tijelo poslovi koje obavlja su od interesa RH i kroz svoje javno djelovanje ima itekakvu odgovornost. Samo izvješće je metodološki vrlo korektno i opsežno u skladu sa zakonskim i europskim načelima strukturiranja ovakvih dokumenata. Vertikalno su nam navedeni energenti dok su horizontalno djelatnosti što doprinosi lakšem snalaženju u ovako opsežnom dokumentu i čini ga čitkijim. Izvješće sadrži sve informacije o aktivnostima vezanim za djelokrug HERA-e, rezultatima praćenja tržišta, izvršenja obveza energetskih subjekata, kvalitete usluge, sigurnosti opskrbe, praćenja zakonskih okvira, a tijekom 2018. godine smo imali niz izmjena i dopuna zakona iz područja energetike, novih zakona kao i usklađivanja sa europskim zakonodavstvom. Među najvažnijim događajima koji je obilježio 2018. godinu u hrvatskoj energetici svakako valja istaknuti povezivanja hrvatskog i slovenskom slovenskom … tržišta električne energije što predstavlja prvo uvođenje neizravne dodjele prekograničnih kapaciteta na hrvatsko-slovenskoj granici, a zbog čega je došlo do višestrukog povećanja obujma trgovanja električnom energijom za tržištu tržištu za … na CROPEXU znači hrvatski operater prijenosnog sustava HOPS i Hrvatska burza električne energije Cropex na taj su način formalno povezali hrvatsko tržište električne energije se europskim multiregionalnim tržištem električne energije, a što je i prvi uspješno realiziran projekt takve vrste u RH. Nadalje, na razini čitave EU 2018. godina obilježena je kompletiranjem legislativnog paketa Čista energija za sve Europljane čija je zadaća olakšavanje energetske tranzicije EU prema čistim oblicima energije i ispunjavanje ciljeva redukcije emisije stakleničkih plinova. Za zadatak si je EU postavila da do 2050. godine bude ugljično neutralna, znači da nema emisije ugljičnih spojeva što je vrlo ambiciozan projekat i sigurno dosta košta. To vidimo upravo iz ovog izvješća vidljivo je da raste proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora i to najviše kroz hidroelektrane i elektrane na biomasu dok nažalost za sada još uvijek vrlo malo energije dobivamo iz elektrana na bazi sunčeve energije, isto tako geotermalnih elektrana ili kogeneracija. Mislim da u narednom razdoblju moramo poraditi da toga bude više, ali moramo biti svjesni da to košta. Najbolji pokazatelj za to nam da je prosječna cijena energije koja se dobiva iz obnovljivih izvora energije koji su poticani je 0,88

u prošloj godini iz ovog izvješća je vidljivo isplatila 2,2 milijarde kuna poticaja. Sada kada bismo željeli zamijeniti recimo kompletno fosilna goriva kao izvor za proizvodnju električne energije, ja mislim da je moj kolega Totgergeli rekao da od onoga što je prošle godine korišteno da je izvor bio nekakvih 26, nešto posto u fosilnim gorivima i ako ovdje imamo nekakvih oko 13% da smo dobili iz obnovljivih izvora trebalo bi negdje na ove 2,2 milijarde u grubom izračunu još 4,5 milijarde kuna dati za poticaje sa sadašnjom tehnologijom, sa sadašnjim kapacitetima koje imamo da bismo zamijenili fosilna goriva samo u prošloj godini koja je bila hidrološki povoljna kao što se navodi u uvodu ovog izvješća. Znači puno više smo koristili kapacitete elektrana na vodu, a dobrim dijelom nismo koristili ove kapacitete koje imamo u elektranama na fosilna goriva. O tome svemu treba voditi računa kada govorimo da treba što više ulagati, ja se slažem, ali nadam se da će koje se u svijetu svakim danom razvijaju kroz koju godinu dovesti do toga da proizvodnja energije iz ovih obnovljivih izvora energije bude cjenovno tu negdje barem približna kao i proizvodnja iz fosilnih goriva i to će onda biti najbolja preporuka tome da izbjegavamo proizvodnju energije, električne energije energije iz fosilnih goriva, a čime ćemo jasno smanjiti i zagađenja. Nastavno na ovo mogu reći da evo možda to malo će grubo zvučati, ali jedna od dobrih strana dobrih strana ovih klimatskih promjena, ako se može govoriti o dobrim stranama klimatskih promjena, su blaže zime, više prosječne temperature i manja potrošnja, samo u plinu vidimo da je prošle godine preko 8% manje plina potrošeno, mislim da je g. Jureković rekao da je jedan od razloga upravo klima odnosno više temperature, ima tu i drugih, i drugih razloga, ali u svakom slučaju znači to je nešto, to je nešto što doprinosi znači manjoj potrošnji, manjoj potrošnji energije, znači manjoj potrošnji plina, pa u konačnici onda se to osjeti i na i na računima krajnjih korisnika. tržište mora biti to koje će regulirati, regulirati većinu stvari u cijeni energije, bilo plina, bilo električne energije ili same topline, ali slažem se i sa kolegom Žagarom da ne smijemo baš sve do kraja prepustit tržištu jer moramo imati određene mehanizme u regulaciji, ali moramo znati da su ti mehanizmi prije svega nama dani u onom prostoru poreza, raznih naknada itd., a svjetska cijena energenata je cijena po kojoj se kupuju, tu mi nažalost ne možemo puno odnosno gotovo ništa na to utjecat, osim eventualno u onom dijelu energenata koje proizvodimo, koje proizvodimo na vlastitom teritoriju, a i to je opet upitno jer i oni se moraju proizvodit po nekakvim zakonima tržišta. Ukratko da, da ne dužimo oko ovoga, dotaknuo bi se samo kratko proračuna same HERA-e jer i on je u sastavu ovog izvješća, znači on je nekakvih 28,5 milijuna kuna je iskorišteno, je ostvareno u prošloj godini u prihodima, rashodi su manji, tako da je razlika nekakvih 3,5 milijuna kuna i akumulirano sa, sa, sa onim razlikama odnosno viškovima iz prošlih godinama, to iznosi gotovo 28 milijuna kuna, a to je jedan cijeli proračun HERA-e, pa ja ovdje stavljam na razmišljanje da li HERA mora imat tolike prihode, ja znadem da ako bi se odustalo od dijela tih prihoda, da sigurno očigledno HERA bi i dalje mogla funkcionirati, a samom gospodarstvu odnosno onima od kojih se naplaćuju ove prihodi prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi od naknada, bi se malo, malo olakšalo, pa evo moj predlog je da barem ovi prihodi od naknada HERA-i koji iznose svega 6% ukupnih prihoda, da se ili smanje ili u potpunosti ukinu jer iz ovih rezultata je vidljivo da nema potrebe ih naplaćivat, a HERA sigurno ne postoji kao agencija odnosno kao javno tijelo koje bi trebalo ostvarivat prihode. U svakom slučaju zaključno podržavam ovo izvješće i kao što sam ranije spomenuo, izazovi na koje se moramo usmjeriti u budućnosti su inovacije i daljnje poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije. Hvala lijepa.

cijene energenata u RH su po mom razmišljanju i gledanju dosta velike, pa vas pitam dal je to moguće da RH mora imati tako skupo, posebno naftu, proizvodili smo nekad 60% plina, sada ne znam koliko, vjerojatno 40, malo imamo bolje izolacije, vidimo da i zime nam idu na ruku, pa smo imali 8% i manje potrošnje u energiji. Da li treba poticaje davati alternativnim izvorima energije kao solarni paneli i neke druge koje se već rade, evo baš jutros slušam na vijestima, radili su nekakvu elektranu, toplu vodu, tu negdje oko tvojih mjesta,

Kolega Mišić, pitanje je dobro i hvala što ste me podsjetili na ove termalne izvore energije, sigurno da su oni jedan dio koji se može razvijati puno više nego što je trenutno razvijen u RH, treba treba naći investitore sa kojima, kolko znadem se i pregovara, neki su nešto i uradili, a može se uraditi i puno više i na polju Lunjkovec, u blizini evo Koprivnice isto tako postoji jedan izvor koji je, koji je iskoristiv i za kojeg bi trebalo naći pravog investitora i mislim da bi se i tu moglo dobiti ne samo energiju, nego i druge koristi jer je, to je jedan malo širi proces iskorištavanja te termalne energije, u svakom slučaju svima nam je za cilj, ja mislim da energija odnosno grijanje i sva ostala energija bude što jeftinija svim svim kućanstvima i svim građanima i poduzetništvu RH, samo moramo naći odgovarajuće načine kako, kako to napraviti i kako realizirati i ove neke alternativne izvore …/Upadica: Hvala/…energije. Hvala lijepa. (Nezavisni)** Zahvaljujem kolega, referiram se samo na dvije, tri riječi koje ste rekli, a to je da ne smijemo sve prepustit tržištu. Slažem se i mislim da to treba ponoviti, osobito stoga što država koja sve prepušta tržištu, nije ništa drugo nego laboratorij za eugeniku, za način na koji ćemo razviti besćutnost prema onima koji nestaju u siromaštvu ili umiru u neznanju jel ako tržištu prepustimo sve, od obrazovanja, znanosti, do energetike, mi smo prestali biti i prestajemo postojati kao socijalna država i postajemo jedno društveno strelište u kojem ćemo odstranjivati siromašne i siromaštvo koje smo proizveli neovisno o kojem se sektoru radi i stoga smatram da je potrebno makar jedanput dnevno ponoviti da smo država u kojoj nećemo sve prepuštati tržištu. **Hajdaš Dončić, Siniša hvala na ovoj replici. Ja sam i u svom izlaganju rekao da se zalažem za to da se ipak ne prepušta sve do kraja tržištu, nekim zakonima tržišta jednostavno ne možemo izbjeći, to je napisano i u ovom izvješću i u uvodnoj riječi je to rečeno. Ali upravo iz ovih razloga socijalne države koja vodi računa o svojim građanima i Vlada RH koliko je to moguće regulira neke stvari i mimo zakona tržišta. Pa to je i na primjenu cijene plina, zadržavanja cijene plina u protekloj godini na razini koja koja nije korespondirala sa povećanjem cijene plina na svjetskom tržištu pokazuje a i u nekim drugim prilikama. Ali u potpunosti se slažem da tu treba naći jedan balans i da sigurno postoji još mogućnosti da se država u nekim stvarima uključi ali ne previše jer osnovne zakone tržišta ipak ne smijemo razbijati jer onda idemo u drugu krajnost i stvaramo si druge probleme. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. To se inače zove energetsko siromaštvo. Izvolite kolega Miro Totgergeli. Hvala potpredsjedniče. Pa evo razvila se rasprava o cijenama električne energije pa onda ću ja kratko ponoviti ono što je ovdje u izvještaju i napisano. Dakle nikako se ne radi o tome da je sve prepušteno tržištu, dio je reguliran a dio je prepušten tržištu. 45% troškova električne energije i troškova opskrbe su prepušteni tržištu. 33% je regulirani dio cijene, to je onaj dio koji se odnosi na mrežarinu HEP ODS-a i HOPS-a i to je upravo ono za što je nadležna i HERA i što je predsjednik upravnog vijeća i spominjao da je ta mrežarina za prijenos u jednom jednom trenutku i smanjena. I ostaje nam 22% koje otpada na poreze i naknade a naknade se odnose na obnovljive izvore energije. Dakle iz tih naknada ustvari isplaćujemo onih 2 milijarde kuna da bi imali obnovljive izvore energije. E sad, kroz rasprave, kako kad kao što ste i vi to rekli, kako kad kome odgovara, u jednom trenutku se pojedinci zalažu za to da imamo što više obnovljivih izvora energije, različitih vrsta a pogotovo sunca. A onda u nekom drugom trenutku trebali bi imati cijenu električne energije koja bi bila najniža u EU ili čak još i šire. Iz podataka iz ovog izvješća vidi se

mislim da je Švedska ili Norveška. Dakle mi imamo cijenu među zemljama koje imaju najmanju cijenu u EU. E sad je samo pitanje ovih 45% što formira tržište, to je cijena električne energije i mi imamo opskrbljivače. Jedan od opskrbljivača je i HEP. HEP prodaje naravno i onu svoju električnu energiju koju proizvodi. O čemu ovisi dobit HEP-a? Pa, mislim možemo biti vrlo tu otvoreni i jasni, pa ovisi o hidrologiji. Ukoliko je godina dobra i ukoliko može proizvoditi puno električne energije iz vode onda će dobit HEP-a rast a ako mora puno proizvoditi električne energije iz fosilnih onda naravno da neće uspjeti tu godinu napraviti neku dobit a kada bi prebacili veći dio proizvodnje na fosilna goriva imali bi sigurno gubitak jer teško da onda može postići onu cijenu koju može naći na tržištu, tad je ustvari jeftinije dio električne energije kupovati na tržištu nego pod svaku cijenu forsirati proizvodnju iz fosilnih goriva pogotovo u neko doba dana. Ali to su sad već nijanse koje su onima koji se bave električnom energijom potpuno jasne i poznate. Što se tiče obnovljivih izvora energije, to nisam stigao u ime kluba, dakle sunčana, električna električna energija proizvedena iz sunca, poticaji koji se isplaćuju u RH su najveći i za kilovatsat električne energije isplaćuje se 1,93 kune dok recimo za kogeneraciju 0,53, za vjertar 0,75 a za one male hidroelektrane koje ne bi bilo isplativo uopće graditi da nisu u sustavu poticaja 0,85 kuna. Kad sam govorio o obnovljivim izvorima pa naravno da ona proizvedena električna energija iz vode da su to sve hidroelektrane koje HEP ima i ukoliko je dobra godina naravno da se forsira proizvodnja iz hidroelektrana i samim time tad HEP ostvaruje dobit a u šta bi HEP tu dobit trebao ulagati? Pa trebao bi ulagati upravo u izgradnju novih tih objekata i pripremanje novih objekata odnosno revitalizaciju postojećih kako bi ti postojeći objekti imali još veću snagu i imali veću pouzdanost. Između ostalog HEP prema onome što se može naći i na njihovim stranicama, pored toga što ulaže u one objekte koje već tradicionalno ima a to su hidroelektrane, termoelektrane, ulaže i u obnovljive izvore energije kao što su sunčane elektrane pa tako u vlasništvu HEP-a je i jedna elektrana koja je u sustavu poticaja od 1 sunčana elektrana a ima i integrirane na svojim objektima nekih 207 kilovata sunčanih elektrana. S time da trenutno pokušava izgraditi još nekih 100-tinjak kilovata sunčanih elektrana i jedno polje od, jedno polje koje je malo i veće u odnosu na ovo što sam spominjao. Međutim, često puta kada raspravljamo o obnovljivim izvorima energije onda pojedini zastupnici tvrde vjetar nam uopće ne treba a sunce nam treba što opet naravno nije točno. Treba nam i vjetar i sunce. U ovom trenutku još uvijek sunce iziskuje veće investicije odnosu na ono što se dobiva kasnije, pa da bi bilo isplativo treba naći optimalne načine, a to je jedan od tih su i ovi poticaji, međutim kroz Zakon o obnovljivim izvorima energije uveli smo i onu kategoriju da kućanstvo kao krajnji kupac može ugraditi sunčane elektrane na svoje krovove za vlastitu potrebu i sad recimo jedno kućanstvo ako ima račun za električnu energiju od nekih 300, 400 kuna mjesečno, recimo da je 400 kuna na godišnjoj razini to je nekih 5.000 kuna izdvaja za električnu energiju, investicija u elektranu o nekih 10 kilovata je red veličina 25, 26.000 kuna, ako uspije izgraditi elektranu s kojom će pokriti vlastite potrebe znači kroz 5, 6 godina mu se u stvari vraća investicija kroz električnu energiju. S druge strane poduzetnici kao što su recimo poljoprivrednici postoje fondovi gdje iz EU fondova mogu graditi sunčane elektrane na svojim objektima za vlastite potrebe, tad im je i investicija pokrivena iz fondova, a onda kroz potrošnju električne energije ne plaćaju onaj dio koji uspiju kompenzirati, znači recimo ako elektrana radi preko dana više nego što je njima potrebno to daje u sustav, a onda se to na mjesečnoj bazi izkompenzira s onim što iz sustava uzima i ako je to oko 0 praktički nema nikakvih računa za električnu energiju. To su mogućosti koje su već ugrađene u zakonska rješenja samo mislim da ih još građani možda i nisu dovoljno informirani, možda i poduzetnici pa ih dovoljno ne koriste i svakako bi ih trebalo pozvati da što više te

između ostalog i hidroenergetskih postrojenja uz ostala postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije. Pa ja vas pitam, kao i čovjeka iz tog područja koji je radio u HEP-u, da li u Hrvatskoj postoji hidrogradski potencijal za izgradnju novih hidrocentrala, ne samo ovih malih, nego i recimo srednjih iz kojih bi mogli dobiti veće količine, veću snagu električne energije i time postati manje energetski siromašna država nego što smo sada? Miro (HDZ)** Hvala. Ne postoji veliki potencijal, međutim postoji kao što ste i sami rekli potencijal za male elektrane, međutim za te male elektrane su potrebne velike investicije, pa onda se postavlja pitanje isplativosti kroz duže vrijeme kad će se one isplatit. Međutim, ovaj projekt koji je trenutno vezan uz Senj 2, je dobar projekt praktički se radi oko skoro 400 megavata nove snage, doduše neće toliko pridonijeti u proizvodnji električne energije, ali će u svakom slučaju osigurati stabilnost elektroenergetskog sustava i imat ćemo pogotovo za onaj dio koji je tijekom dana potreban za regulaciju u energetskom sustavu i mislim da se proizvodnja tamo treba povećati za nekih 30% u odnosu na ono što se sad proizvodi električne energije tijekom godine. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, gospodin Tomislav Jureković. Izvolite kolega Jureković. Poštovani, ja opet ću pokušati samo vrlo kratko odgovoriti na neke od grupa tema koje su ovdje bile otvorene. Prije svega zahvaljujem se svim sudionicima rasprave mi vjerujte pokušavamo ovaj voditi brigu iz godine u godinu o stvarima koje ovdje čujemo i na jedan dio pitanja koje ste postavili odgovorit ću odnosno odgovorit ćemo pisano ko što obično i činimo, ja ću se samo osvrnuti na dvije, tri teme. koji su, zastupnika koji su postavili pitanje nisu više ovdje, a dio tih pitanja i nije nov, pa možda ću ovaj preskočiti za ovu priliku, ali dozvolite mi da se samo osvrnem na par detalja. Tarife u regulaciji donose se ex ante odnosno unaprijed. Donose se temeljem podataka koje u prvom redu podnose sami energetski subjekti. Uvijek će postojati asimetrija informacija između regulatora i svake kompanije, vi nikada nećete znati sve što zna kompanija. Jednom dijelu podataka koje vam kompanija da morat ćete vjerovat. Zato se povremeno dogode ono što ste poštovani gospodine zastupniče nazvali anomalijama u Gradskoj plinari Zagreb. S obzirom da poznam Gradsku plinaru Zagreb, dugo godina sam, sam počeo raditi u njoj, znam okolnosti i vjerujte da se metodologija pokušava biti što je moguće neutralnija, uvijek određuje unaprijed događanja su neki puta u stvarnosti različita pa dolazi do korekcija. Ni jedna metodologija nije savršena, nastojimo ju permanentno unapređivati. Gospodin Totgergeli me upitao o neovisnosti vršenja naših zadaća. Pa mogu reći da se hrvatski zakonski okvir u tom smislu potpuno približuje europskom i mi uistinu imamo pravila igre ne od jučer i ne od ove zadnje izmjene, zadnja izmjena je bila samo ovaj šlag na tortu, ali naša neovisnost je dobro opisana i potpuno je al pari onome što je pisano inače u europskoj …/nerazumljivo/… Mogu reći da i svoje djelovanje u odnosu na izvršnu vlast, zadnjih godina uistinu radimo u jednom korektnom odnosu, mi naime moramo uvijek surađivati o strateškim pitanjima i vodimo redovne konzultacije, ali ne trpimo nikakve pritiske što je za nas jako ugodno, iznenađenje i promjena u odnosu na situaciju prije toga, koja je bila poprilično drugačija i gdje bi se ovaj pridržavanje zakona s te strane moglo čak i dovesti u pitanje, ali to su tempi passati, svi dozrijevamo. Apropo pitanja koje je gospodin Žagar uputio, radi se o cijelom jednom kompleksu naravno koje se može dotaknuti i teme socijalne osjetljivosti od teme energetskog siromaštva, ali i puno konkretnijih tema u praksi. Ja možda neću biti u stanju ovako kratko govorit na sva, pa ću si dozvolit ako smijem da vam neka od njih odgovorim i pismeno. Par konkretnih. Činjenica je da 2021.g. od 1.4. u RH bi trebao nastupiti slijedeći stupanj zapravo potpune deregulacije cijene plina, ali obraćam vam pažnju time što će nestati institut opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, dakle nestat će garantirana regulirana cijena koju danas kao opskrbljivač na veleprodajnom tržištu daje prema našim izračunima koji imaju u sebi ugrađene određene kočnice i prema gore i prema dolje ovog časa radi HEP. HEP tu funkciju obavlja već nekoliko godina, kod nas je to posljedica javnog natječaja na kojem smo ga mi odredili jer nismo imali samostalnih kandidata, a prije toga je Vlada određivala od 2014. taj institut. Konstalacija je bila takva da je HEP nekoliko godina uspijevao pozitivno poslovati, imao je jednu vrlo kritičnu godinu s time, dok mu je prošla odnosno tekuća godina će bit vjerojatno neutralna. Mi ćemo u svakom slučaju biti jedni od onih koji će pokrenuti jako široku javnu raspravu i postići dobiti konsenzus kako javnosti, tako i struke za model tržišta nakon 1.4.2021., vrijeme za to nije prerano, to je takoreći već sutra. Sigurno će postojati određeni mehanizmi koji će nastojati na neki način uzeti u obzir specifičnosti kućanstava kao djelatnika. Međutim, mi se ipak moramo barem u komponenti energije, ako ne u nekim drugima, suočit s činjenicom da je naša zakonska regulativa i europska regulativa robu kao takvu uvijek nastoji gledati tržišno, a ovdje govorimo o energiji kao o robi. Trebat će dakle dopuniti, promijeniti ovaj koncept, dopuniti ga možda sa nekim alternativnim rješenjima, ovog časa mi ne znamo kako će izgledati opskrba u obvezi javne usluge, na razini distribucije ona će sigurno opstati, kakva će ona biti, dal će ju nuditi jedan, dal će ju nuditi njih 10 ili svi koji se na tome, na nekakvim natječajima jave, mi imamo obvezu da ih odredimo. Na veleprodajnom tržištu će taj institut nestati, njegov opstanak daljnji bio bi povreda europskog prava zbog kojega smo kao država imali određeni prigovore, dakle morali smo modificirati svoj pristup i morat ćemo pronaći neke druge mehanizme, neki od njih su u socijalnoj politici, neki od njih su o posebnom vođenju brige o energetskoj i stvarno ćemo kažem nastojati stvoriti jedan transparentni okvir u kojem bi mogli porazgovoriti o tome kako bi tržište moglo izgledati nakon 1.4., a da to ne dovede nužno do potresa, neće to nužno predstavljat potres. Dakle možda su brojke koje ste pogledali, pogledali u trenutku koji su i kada je HEP emitirao najpesimističniju sliku, cijena više nije takva kakva je bila u tom trenutku, ovog časa OVT ne mora ne mora funkcionirati sa minusom, pa drugim riječima niti potresa ne bi trebalo biti kad bi se sutra tržište potpuno otvorilo. No oscilacije će uvijek biti i o tom će se konceptu morati promisliti. Pitanje je bilo i o tome što se očekuje od kretanja cijena plina kratkoročno i da li će terminal koji se gradi imati u tome pozitivnog učinka? Ja mislim da je osnovi razlog zašto se on gradi prije svega u sigurnosti opskrbe u logici da više smjerova garantira rješenje u siječnju ili veljači zbog relativno kompliciranih pregovaračkih odnosa između Rusije i Ukrajine nešto dogodi sa cijenama početkom slijedeće godine i opće su ocjene da kombinacija skladišta i LNG terminala vjerojatno može stvoriti pritisak u suprotnom smjeru odnosno ne dozvoliti da zbog toga pritisak na tržište bude preveliki. Generalno gledano bilo je nekoliko pitanja koji su se usmjeravali upravo na tu budućnost, kažem čini mi se da smo u plinu puno napravili, budućnost plina će vjerojatno biti specifična ili drugačija, ali nastojat ćemo kroz ozbiljne i javne rasprave i otvoreni smo i HS i saborskom Odboru za gospodarstvo i za informacije i sudjelovanje u raspravama ili posebno organizaciju sličnih sastanaka. Bilo je jedno pitanje apropo odnosa kućanstava i gospodarstva u odnosu na potrošnju energije. Bilo je odlično primijećeno kako činjenica da u električnoj energiji primjećujemo veći udio gospodarstva govori u prilog tome da imamo blagi oporavak gospodarstva koji po prirodi stvari sigurno treba većinu električne energije koja je puštena na tržištu, to je jedan pozitivan signal. kontra efekt imamo ili kontra fenomen imamo na strani plina, što je poticaj toga da mi energetski intenzivne industrije nemamo ili ih imamo sve manje i manje, dakle kućanstva tamo rastu proporcionalno. Ne bih izvlačio iz toga nikakve dugoročne zaključke, ali činjenica je da smo na plinu specijalno osjetili pad industrijske proizvodnje u RH, to je osjetila i električna energija, ali se taj činjenica oporavila i električna energija krenula je u suprotnom smjeru. Dakle, što se tiče budućeg koncepta obnovljivih izvora, moramo se podsjetiti da je hrvatska država već promijenila koncept tzv. Feed-in tarife na kojoj su bazirano dosadašnje poticanje i ovakvi iznosi koji se plaćaju u poticajnoj proizvodnji iz zelenih izvora. Novi sustav je sustav premije koji će zapravo više korespondirati stanju na tržištu i vjerojatno neće pretjerivati u tom smislu, ali mu određene provedbene komponente još preostaju. na ostala pitanja da vas pretjerano ne zamaram, osim što bi htio stvarno zahvalit još jedanputa na, na ovoj raspravi i na prijedlozima kako da se dalje poboljšavamo, sve ostalo pokušat ćemo odgovoriti pismeno. Najljepša vam hvala. vaše izlaganje imamo jednu repliku, kolega Batinić, izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo. Kazali ste smanjenje da se u potrošnji, ako sam dobro shvatio smanjenje plina isčitava smanjenje rasta industrije, znači da industrija više ne troši toliko plina. Međutim, činjenica je ta da su određena prerađivačka industrija krenula na neke alternativne izvore grijanja, od kogeneracija, nekih drugih, solare itd., tako da možda ajmo reći da je to neki balans u tome dijelu. Znači nije isključivo da smanjenje potrošnje energenata u prerađivačkom sektoru koincidira sa smanjenjem rasta industrije nego i korištenja nekih alternativnih izvora. Evo toliko samo. **Hajdaš